Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu; 11., 14. in 1. točka dnevnega reda. Prosim, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z obravnavo predloga kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo. In prehajamo na odločanje o predlogu kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Za ministrico za digitalno preobrazbo se imenuje magistrica Ksenija Klampfer. Glasujemo.

50 jih je glasovalo za, proti pa 18. (Za je glasovalo 50.)(Proti 18.) Ugotavljam, da je magistrica Ksenija Klampfer imenovana za ministrico za digitalno preobrazbo. In prosim novo imenovano ministrico, da se nam pridruži ter v skladu s 13. členom Ustave Republike Slovenije priseže pred Državnim zborom.

Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Hvala.

Ministrici Vlade čestitam k imenovanju in ji želim zelo uspešno opravljanje dolžnosti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. In prehajamo na 14. točko dnevnega reda to so mandatno volilne zadeve. Prehajamo na obravnavo predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Maje Tomašević v sodniško funkcijo na sodniško mesto Okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni in prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru izvoli Maja Tomašević. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložil Sodni svet. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Komisijo za presojo ustreznosti kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja za dobo petih let imenujejo za predsednico doktorica Urška Kežmah in za člana magistrica Jonika Marflak Trontelj in doktor Marko Novak, pri čemer jim mandat prične teči z 29. januarjem 2025. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo odstopa s funkcije druge namestnice predsednice Računskega sodišča Republike Slovenije. Državni zbor je 3. decembra prejel odstopno izjavo magistrice Mojce Planinšek z mesta druge namestnice predsednice Računskega sodišča. Odstop je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Razprave ni. Torej, prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se funkcije druge namestnice predsednice Računskega sodišča razreši magistrica Mojca Planinšek in sicer z 31. januarjem 2025. Glasujemo.

Prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda - Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade in ministrov z dne 17. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi z rušenjem temeljev pravne države. Glasujemo.

Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba na poslansko vprašanje doktorice Vide Čadonič Špelič v zvezi z nespoštovanjem državnih institucij. Glasujemo.

Tretji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s socialnim in gmotnim položajem upokojencev. Glasujemo.

Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo, magistra Franca Propsa in ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z vodenjem postopka izdaje gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Lenart. Glasujemo.

na poslansko vprašanje doktor Vide Čadonič Špelič v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v zadevi imenovanja generalnega direktorja policije. Glasujemo.

Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo magistra Boruta Sajovica na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z nadaljevanjem sodelovanja Slovenije v ameriški posredniški vojni proti Rusiji. Glasujemo.

Hvala.